Nenad (SDP)** To je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. Podnositelj izvješća je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Materijal ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani predsjednik Nacionalnog vijeća gospodin Vladimir Šeks, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ovo kao što je potpredsjednik iznio ovo je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. To daklem nije izvješće predsjednika Vijeća, to je izvješće Vijeća koje je koje je jednoglasno utvrdilo prijedlog ovoga izvješća i poslalo ga u Hrvatski sabor na raspravu. Dakle, radi se o Izvješću o radu za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. godine. U skladu sa Odlukom Hrvatskog sabora o osnivanju Nacionalnoga vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa sada Strategije za suzbijanja korupcije je to Nacionalno vijeće dobilo određene zadaće točno u skladu sa Odlukom o osnivanju. Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije kao što mu samo ime i kaže nadzire i prati provedbu Strategije suzbijanja korupcije. Tu strategiju donosi na prijedlog Vlade Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je donio Strategiju za suzbijanje korupcije, a sada je i nova Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Na temelju usvojene Strategije za suzbijanje korupcije koju donosi Hrvatski sabor, Vlada RH donosi akcijske planove vezane za strategiju. U tim akcijskim planovima se daju obveze i nalozi svim subjektima, u pravilu svim ministarstvima, različitim Vladinim agencijama i državnim tijelima da provedu određene mjere koje su im naložene u akcijskim planovima, a koje su vezane za prevenciju i suzbijanje, represiju korupcije. I Nacionalno vijeće razmatra da li su svi ti pojedini subjekti izvršili ono što im je naloženo u akcijskim planovima da ostvare ostvare te mjere. Dakle, Nacionalno vijeće osim što nadzire i prati provedbu Strategije suzbijanja korupcije ono analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi strategije i akcijskih planova suzbijanja korupcije i ocjenjuje način i rezultate provedbe. To je ključna uloga Nacionalnog vijeća koje je kao jedno kontrolno tijelo ili organ Hrvatskog sabora sudjeluje u prevenciji i suzbijanju korupcije. U razdoblju od 1. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014. godine vijeće je održalo 8 redovitih i 1 tematsku sjednicu i u tih 8 redovitih sjednica analizirano je i prihvaćeno 15 izvješća pojedinih pojedinih nositelja mjera provedbe akcijskog plana uz Strategiju za suzbijanje korupcije. Od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ureda za udruge Vlade, Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i cijelog niza ministarstava. Na tim sjednicama Nacionalnog vijeća su analizirana i prihvaćena izvješća tih pojedinih mjera, dala su dakle razna ministarstva i ova razna tijela, uključujući posebno Državno odvjetništvo, USKOK, da li su oni izvršili ili nisu izvršili i u skladu sa da li su izvršili u roku određene mjere koje su im bile naložene akcijskim planom. Na svim ovim sjednicama u okviru tog djelokruga je Nacionalno vijeće raspravljalo i analiziralo i utvrdilo da je u ogromnoj mjeri da su sva ova državna tijela uključujući i ministarstva, DORH, USKOK, da su oni ispunili u zadanim rokovima one mjere koje su im bile naložene. Drugo izvan toga Nacionalno vijeće nema u svom djelokrugu izlaziti nego nadzirati i kontrolirati da li su te mjere predviđene akcijskim planom izvršene. U daljnjem razdoblju, a to je sad već u 2014. godini, razmotrena su i sva ostala izvješća do kraja 2014. godine. U ovome izvješću koje se nalazi pred vama je dat jedan vrlo opširan prikaz svih onih nositelja subjekata koji su bili zaduženi za provedbu za provedbu pojedinih mjera iz akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije. Ne bi bilo korisno izvlačiti sada pojedino tijelo, pojedino ministarstvo, pojedinu agenciju što je ono navelo u svome izvješću jer to izvješće zapravo sadrži samo jedan zbroj svih onih mjera koje su provela određena ministarstva i određena tijela koja su bila zadužena za provedbu mjera mjera iz akcijskog plana. Imali smo jednu vrlo zanimljivu tematsku sjednicu na Nacionalnom vijeću na temu "Koruptigenost i zlouporabljivost pravnog instituta uređenja predstečajne nagodbe" gdje su vrlo respektabilni eksperti i stručnjaci raspravljali na toj tematskoj sjednici o tome u kojoj mjeri je taj institut predstečajne nagodbe i njegovo pravno uređenje u kojoj mjeri je u korelaciji sa korupcijom i u kojoj mjeri se zlouporabljava. I na idućoj sjednici Sabora na idućoj sjednici Sabora bit će puno rasprave o predstečajnoj nagodbi i svim njenim stvarima. Rezultat te tematske sjednice oko predstečajne nagodbe bio je taj da je upućen jedan prijedlog Vladi da predloži izmjene i dopune toga zakona i mislim da je to u tijeku. Dakle, ja ne bih sada više iznosio razne statističke podatke i razne brojke i sve ono što je bilo raspravljano na sjednicama Nacionalnog vijeća, to imate u ovome izvješću. bih samo na kraju dodao da se Nacionalno vijeće ne može upuštati i da se ne upušta prema odluci, prema svom djelokrugu u pojedine konkretne primjer koji se odnose na korupciju. Mi smo dobili u Nacionalnom vijeću različite pritužbe građana gdje su ukazivali na korupciju u pojedinim sektorima. Sve te primjedbe i prijedloge i prijave u biti je Nacionalno vijeće prosljeđivalo ili DORH-u odnosno USKOK-u i zatražilo da ispita, razmotri i da pokrene pokrene odgovarajuće kaznene postupke ukoliko ima mjesta i osnova u okviru svoga djelokruga i da nas povratno izvijesti o tome koje je procesne radnje poduzelo. To je Nacionalno vijeće uvijek dobivalo povratnu informaciju o tome da li je protiv x,y podnijeta prihvaćena kaznena prijava, pokrenut istražni zahtjev ili poduzete neke druge procesne radnje koje se odnose na koruptivna kaznena djela. Sada će za iduće izvješće će biti obuhvaćeno razdoblje koje se odnosi na 2014. godinu pa do sada razdoblju, ovom djelu razdoblja u 2015. godini i ponovno će Nacionalno vijeće raspravljati o izvršenju akcijskih planova, odnosno revidiranog akcijskog plana koji se odnosi na novu strategiju za suzbijanje korupcije vezano za razdoblje od 2015. do 2020. godine. saboru, Nacionalno vijeće predlaže Hrvatskom saboru da prihvati ovo izvješće o radu Nacionalnog vijeća za promatrano razdoblje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovana Vesna Škare-Ožbolt. **Škare Ožbolt, Vesna (DC)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Šeks, ovo izvješće doista je sveobuhvatno, vrlo detaljno i upravo radi na provedbi strategije suzbijanja korupcije, na analizi i praćenju, međutim da li je vijeće dosada uočilo jednu ovako zanimljivu činjenicu a to je da je indeks korupcije odnosno ljestvica na kojoj se Hrvatska nalazi praktički stalno ista, odnosno mjesto Hrvatske na toj ljestvici je stalno isto. Dakle, prije 10 godina nam je indeks korupcije odnosno bili smo na ljestvici indeksa korupcije na 69 mjestu. Prošle godine transparents internationale je Hrvatsku stavio na 61 mjesto, to znači u 10 godina smo se pomakni, nismo se pomakli čak ni za 10 mjesta. Uz ovolike mjere, uz ovolike analize, uz ovolike brojne akcijske planovi praktički Hrvatska nije odskočila vidljivo u borbi protiv korupcije i postavlja se pitanje da li su sve ove mjere dovoljno ili smo se jednostavno utopili u samo izvršavanju, birokratskom izvršavanju evo kojekakvih kontrolnih mjera a bez konkretnog i efektnog rezultata. (SDP)** Nema naravno potrebe odgovarati na ovu repliku koja zapravo bi trebala biti dio rasprave za koju ste se prijavili jer ovo nije nikakva replika. Druga replika Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šeks, spomenuli ste okrugli stol koji se bavio pitanjem koruptogenosti predstečajnih nagodbi. Točno je ono što ste rekli, činjenica da je veliki broj uglednih stručnjaka, pravnih stručnjaka prije svega sudjelovao u raspravi, međutim jedan od zaključaka je bio da se ide u hitnu proceduru izmjena tog zakona zato što se na tom okrugom stolu moglo jasno čuti da je riječ o duboko koruptogenom zakonom. Dakle zakonu koji omogućuje korupciju i zato je jedan od zaključaka bio da se predloži Hrvatskoj vladi hitna izmjena to zakona kako bi se tražbine konkretno potvrđivale na sudovima a ne prema važećim propisima važećeg zakona. Evo prošlo je skoro godinu dana ja mislim od tog okruglog stola, premda su izmjene najavljivane bile za jesen prošle godine nisu se dogodile, dakle možete samo zaključiti da nekome u Vladi odgovara da se i dalje nastavi postupati po zakonu koji je koruptogen prema zaključku okruglog stola vrlo jasno rečeno. Postavlja se doista pitanje onda smisla tog našeg okruglog stola ako i nakon godinu dana mi nemao zapravo izmjene i dopune toga zakona koji je omogućio, a mogli smo vidjeli iz nekih slučajeva koji su se pojavili u javnosti da su se omogućila velika zapravo korupcija i da su se nevjerojatne stvari događale kroz primjenu ovog zakona. Tema nije rasprava o zaključcima okruglog stola nego o radu Nacionalnog vijeća i njegovom izvješću pa je logično da kolega Šeks nema potrebu odgovarati ni na ovu repliku koja to nije. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika, Nezavisnih ljevičara govoriti će poštovani Branko Vukšić. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege govorit ću u izvješću Nacionalno vijeće, da ne spominjem stalno Nacionalno vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Kada se u Saboru govori o korupcije točnije tijelima, programima, strategijama koje bi trebale smanjiti, spriječiti ili iskorijeniti korupciju imam dojam da često, takav dojam i prevladava da govorimo o Norveškoj. Ili obožavamo virtualnu stvarnost. Ona sentenca nulta stopa tolerancije prema korupciji postala je potrošena floskula. Pametni, oni koji sumnjaju, pitaju se je li podmićivanje državnih službenika i osoba na utjecajnim položajima stvar mentaliteta ili sustava. Čak i povijest odgovara sustava države, državnih institucija, društava nad kojim bdiju moćnici i nameću igre koje smanjuju svijest o tome što jest a što nije dobro. U samom uvodu izvješća piše da se korupcija definira kao štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti te kao što je vrlo važno za daljnju diskusiju povijesni, psihološki, sociološki, gospodarski, politički i pravni fenomen. Slažem se u potpunosti sa tom definicijom. Ovaj put me zaintrigirao onaj povijesni aspekt koji se spominje u izvješću. U srednjem vijeku smo bili civilizirana što se tiče morala napredna morala napredna sredina sa vrlo dobrim zakonodavstvom. U srednjem smo vijeku na području današnje Hrvatske držali do morala koji je danas često i u sabornici podvrgnut ruglu. U 16.-tom stoljeću u Statutu Dubrovnika stajalo je da knez dubrovački neće pomagati prijatelju ni škoditi neprijatelju. Ako bi osoba koja brine o financijama piše u Statutu Dubrovačkom dala novac poslaniku slijedile bi kazne. Onaj koji bi dao novac kažnjen je sa 6 mjeseci zatvora a onaj koji je novac primio prvo bi odslužio 6 godina zatvora, izgubio službu i privilegije ako bi se dokazalo primanje mita osobe su pored rečene kazne bile javno osramoćene i izopćene iz zajednice. Sa njima se nije družilo. Situacija u Dubrovniku se nešto promijenila. Pa kada govorimo da se vraćamo u srednji grijeh, nemojmo griješiti, ne vraćamo se, mnogo dublje idemo. Danas se kršenje zakona nagrađuje. Odvjetnici se nisu smjeli družiti s klijentima kaže Statut Dubrovnika a Lastovski statut je zabranjivao sucima jesti i piti sa onima koji se sude. A kakav je odnos Hanžekovića i Bandića i zašto je takav kakav jest svi znamo. Nenormalno i nemoralno je danas za razliku od srednjeg vijeka normalno. I to podupiremo, to je društvena konvencija. U srednjovjekovnom statutu grada Rijeke stoji da se nezakonito stečena imovina ima oduzimati a postoje zapisi i oduzimala se i nakon što je oduzeta prodana je na dražbi ili je pripala zajednici. Status grada Cresa i Osora propisao je da ribare koji nisu prodavali ribu po dogovorenoj cijeni treba novčano kazniti te ih mjesec dana baciti u klade a potom oduzeti mreže i onemogućiti daljnje ribarenje. Zanimljiv je i Korčulanski statut o tome što je u srednjem vijeku značila povreda javnog interesa pokazuje odredba po kojoj je svaki akt protiv komune i protiv njezina zajedništva se kažnjavao smrtnom kaznom glavosjekom, skraćenom za glavu se konfiscirala imovina a kuća u kojoj je stanovao je sravnjena sa zemljom. Zašto? Da se nepoštenom zatre svako sjeme. Jer je nepošteno bilo, Zamislite koliko bi samo državnih činovnika, političara, nižeg i višeg ranga danas hodalo bez glave. Ne prizivam srednji vijek ali ne odobravam Divlji zapad čiji su nepisani zakoni jačega, utjecajnijega na djelu. Onih pisanih se malo tko pridržava ili ih se pridržavaju samo oni koji ih se moraju pridržavati, slabi oni koji ne pripadaju privilegiranim i odabranim bogatunima i grupaciji koja bogatunima omogućuje grabež. Kada sam pročitao ovo izvješće stekao sam utisak da je riječ o poglavlju kakvog SF romana. Evo i zašto, citiram, ovo piše u izvješću: "Hrvatsko narodno kazalište je stožerna ustanova Hrvatske kulture koja je oduvijek bila najvažniji čimbenik u očuvanju nacionalnog kulturnog identiteta u širokom kontekstu raznolikih vremenskih okolnosti. Isprepletenost i suprotstavljanje i povezanosti europskog i cjelokupnog svjetskog kulturnog prostora. U skladu sa time nacionalna kazališta financiraju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno proračuna jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave obzirom na to a osobito gledano kroz prizmu nemjerljivo važne uloge koju imaju u hrvatskom društvu od krucijalne važnosti je njihov ugled koji se ogleda u transparentnosti u radu i javno dostupnim informacijama. Rezultati istraživanja o transparentnosti rada nacionalnih kazališta još nisu javno objavljeni.". Točna tvrdnja o važnosti nacionalnih kazališta a Hrvatska ih ima kao bogata zemlje najviše vjerojatno na svijetu napisana je u izvješću dva puta. Isti pasos. Dva puta je u izvješću. I dva puta je napisano da rezultati još nisu objavljeni, ne znaš zašto uopće piše. Piše u izvješću da je među najvažnijim posljedicama korupcije gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti, javne institucije, slažem se. A tko vodi te institucije? Neke vode i na neposrednim izvorima izabrane osobe koje su pod sumnjom za korupciju pod istragama i koje su osuđene. Izvješće se bavi i problemom educiranja građana o tome što jest korupcija te kako korupciju prijaviti. Pročitavši te upute sjetio sam se više anketa objavljenih u medijima nakon što je Bandić završio i prvi put i drugi put u pritvoru. Nekoliko odgovora na pitanje što misle o pritvaranju glasilo je otprilike. Imate na youtube, ako je uzimao sebi davao i je i nama. Čista legalizacije korupcije bez komentara novinara, na Hrvatskoj, na javnoj televiziji. Svjesnost o možebitnoj korupciji dakle postoji ali se ona čak ni javno pred kamerama ne osuđuje. Korupcija je općedruštveno prihvaćena. Zašto, jer je to već postao model vladanja. Dakle gradonačelnika bilo kojeg grada se doživljava kao onoga koji daje, on vama daje nešto. On ne raspodjeljuje naš novac već daje poput Djeda Mraza, a pobogu i Djed Mraz ima neke svoje potrebe. Ovo što on uzima sebi kao da uzima mrskim Marsijancima, a ne nama, on nama daje. Štampani leci koji se spominju u izvješću i nisu polučili neki bajni rezultat ili u kontekstu onoga poznatog, u početku objeručke prihvaćenog obećanja ministra Jovanovića isušit ćemo nogometnu močvaru, izgleda da nam se mnogo toga omočvarilo. Isušili su jedino džepovi građana. U uvodu izvješća piše da je državno odvjetnička organizacija u cjelini bila angažirana u progonu počinitelja koruptivnih kaznenih djela, a mi smo usprkos tomu i dalje jedna od zemalja na vrhu po korupciji. Takvima se sami vidimo i takvima nas drugi vide, naročito ulagači, no niti u jednoj zemlji bez loših ili bez priležnih državnih institucija odnosno dijelova institucija, članova tih institucija ne bi bilo velike korupcije. Bez sudjelovanja institucija u korupciji, korupcije nema, nema šverca droge. Premalo rezultata tih državno odvjetničkih institucija uz tako veliki rad. Posebna se pozornost i dalje posvećuje, piše u izvješću, provođenju financijskih istraga kako bi se zamrznula imovina stečena kaznenim djelom i osiguralo njeno oduzimanje u kaznenom postupku. U korupciji smo u vrhu, u pravosuđu na samom dnu što smo logično i na dnu i oduzimanju imovine stečene na kriminalan način. Govori se o sustavnoj zaštititi zviždača koji nisu naravno zaštićeni posebnim zakonom jer kažu u Vladi već se postojećim zakonom zviždači štite. Na koji način? Tako da ostaju bez posla, da ih se šikanira, progoni, ucjenjuje. Najveću zaštitu zviždačima dala je ovih dana predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović imenovanjem najpoznatije hrvatske zviždačice Vesne Balenović u savjetnicu u svom uredu. Možda će se ovim činom početi uistinu ne samo štititi već i cijeniti zviždači bez kojih ne bi bile otkrivene brojne afere. Na gotovo svakoj strani izvješća govori se o tomu da se provodi u državnim službama pa i primjerice u zatvorima da se provode ankete o stvarnim rizicima koruptivnog ponašanja. Je li to preventiva, je li to osnova za istraživanje te ankete i tko misli da će ankete smanjiti korupciju? Uostalom, koliko smo objektivni i koliko smo nerealni, koliko povlačimo građane za nos zorno svjedoči ocjenjivanje državnih službenika. Samo njih 6 nije dobilo prolaznu ocjenu, samo 6, ovi svi su dobri ili su dobili dovoljnu ocjenu. Baš čudno, kao što je čudna reakcija Vlade na primjerice 187 agencija, zavoda i fondova u kojima je zaposleno 26 000 ljudi. Kad god bih govorio o tome da treba smanjiti broj agencija, da mnoge neracionalno troše novac, da su teret građanima, da ne obavljaju posao, bio sam počašćen etiketom demagog 1 demagog 1 ili demagozi svi vi koji o tome govorite. E pa sad po tom principu demagog je i ministar financija Lalovac jer on to radi ono što smo predlagali prije 3 godine ili 2 godine ili godinu dana. On najavljuje strukturne promjene u agencijama, zavodima i fondovima koji će uštedjeti kažu milijardu kuna. A da se imalo volje, da se slušalo što govori opozicija sada bismo imali barem 4 milijarde kuna više jer bi bilo 4 milijarde uštede. 187 agencija s vojskom od 26 000 zaposlenih potvrda je o političkoj korupciji jer su tamo uhljebi, jer u tim agencijama su mnogi stranački uhljebi. Ako ovoga trenutka ukinete pola agencija po principu trganja latica napravit će se manje štete nego što agencije poput one koja je zaprimila jedne godine 7 predmeta, za 5 je bila nenadležna, a 2 nije uspjela riješiti. I još postoji ta agencija. Zašto? Pa to su ljudi, postoje ti ljudi, nitko nije dobio otkaz i to spajanje je isto magla koju treba odagnati, a mi guske. Ili recimo, za ove Vlade osnovana je Agencija za investicije s nikad manje investicija. Trebalo je zaposliti te ljude i točno se zna koji su to ljudi, čiji su to ljudi i oni su zaštićeni. Pogledajte javna poduzeća, ministarstva i druge državne institucije, vidjet ćete da su mnoge radna pribježišta mnogih obitelji, to su čitave obitelji unutra. Pogledajte po prezimenima kad su došli i koji predznak politički imaju. A kako ono kažemo, nulta stopa tolerancije prema korupciji. Može li išta Nacionalno vijeće za praćenje provede Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora kad Saboru, a ne tamo nekom vijeću, tamo nekom odboru, tamo nekom običnom zastupniku, ravnatelj HRT-a Goran Radman s podsmjehom poručuje radit ću što me volja. To smo maloprije govorili o tome. Davati ću otkaze za verbalni delikt, biti ću u sukobu interesa bez karijernih posljedica, pomagat ću prijateljima i kumovima, oglušivati se na jednoglasne zaključke Hrvatskoga sabora. Jel to moguće? Moguće je. Može li išta Nacionalno vijeća uz institucije čiji šefovi zakukuriču s vremena na vrijeme i to nakon godina čekanja, može li Nacionalno vijeće išta kad se to nekoliko godina dugo kukurikanje opravdava i s najviših mjesta i to je i predsjednik opravdavao. Vijeće samo prati, prati statistiku a ona je porazna, osim kad je ovdje podastiru državni odvjetnici koji prijete saborskim zastupnicima i istražuju ih jer se usude govoriti. Zato moramo paziti kada govorimo da se vraćamo u srednji vijek da ne uvrijedimo mnoge Hrvate iz srednjeg vijeka kojima je moralnost i interes zajednica bila na prvom mjestu. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala. Kolega Vukšić, pričali ste o korupciji, povezivali ju sa moralom odnosno nedostatkom morala. Korupcija i moral nemaju baš puno veze. Korupcija je kraća. Nije to nemoralno djelo za koje ćemo dat tešku opomenu, očitat bukvicu. To je jednostavno krađa. I ljudi koji se time bave ne bole obraz. Javno sramoćenje im ništa ne znači kao što se na primjeru dubrovačkog gradonačelnika lijepo pokazalo. Ne znači njemu javno sramoćenje. Jedini organ koji njega boli je džep i po tom džepu ga treba naravno opaliti. Glavosjek je pretjeran, slažem se to smo odustali pred par stotina godina od glavosjeka. Ali sve ono što piše ostalo što piše u Korčulanskim statutima, što piše u Splitskom statutu, što piše u Poljičkom statutu, sve to drugo je zapravo dobro i moglo bi se savršeno lijepo uklopiti u naše zakone da imamo mi kao zakonodavci morala. Izvješće ovo koje smo dobili čini mi se ne prati korupciju, ne prati ni borbu protiv korupcije nego srazmjerno neuspješno prikriva činjenicu da nitko, ali nitko u ovoj državi o tome ne želi ozbiljno ni razmišljati, a negoli nešto uraditi. Na repliku odgovara Branko Vukšić, izvolite. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Vuljanić, točno je korupcija i moral nemaju nikakve veze, jer gdje je korupcija tamo morala nema i tu ne postoji veza. Nema morala, ima korupcije. Pa pitanje je sada ovih dana, mi svaki puta možemo svakoga dana ustati i reći evo nove korupcije. Ja se pitam ne prejudicirajući presudu optužnicu, bilo što ali pitanje postavljam kako netko tko je u pritvoru može voditi glavni grad RH? Kako može? Kako se može uopće to dogoditi? Kako mogu postojati u Hrvatskoj takvi zakoni koji omogućuju da budeš šest mjeseci u pritvoru i da se iz pritvora vodi bez obzira jesi kriv, nisi o tome ne govorim o krivici. Kažu da je ovo zadnje smjenjivanje koje je bilo, zamjenica gradonačelnika je čista komedija, tragikomedija. Mi svakoga dana dajemo tisuće razloga da građani sumnjaju i da kažu odustajem od svega, depresija jača. A ovo što ste rekli da je glavosjek sasvim sigurno da je pretjerano, nitko ne izaziva. Ali samo govorim kako su se u srednjem vijeku borili protiv korupcije, kako danas zapravo obmanjujemo sami sebe o tome da se borimo protiv korupcije. Korupcije je sve više, građani žive sve lošije, sve više je milijunaša koji su se obogatili na korupciji, korupciji, na pogodovanju političke elite, gospodarskoj eliti. I čini mi se da, ako ne prionemo poslu i ako ne počnemo kukurikati sada 24 sata neprestano i poslije toga djelovati, ali ne kao što je djelovao gospodin Bajić koji misli postati ustavnim sucem, pa isto ne kukurikati i pogodovati nekima vjerojatno i sa te pozicije, tada nam se piše crno. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Vukšić. Mi danas raspravljamo o izvješću koje je prema mom osobnom mišljenju kao građanina i zastupnika puka forma, jer vi ste u svom izlaganju spominjali ribare koji su bacali u klade. U tom dijelu nismo mi ni danas daleko odmakli. Naime, kad ribar prekrši zakon u profesionalnom ribolovu i danas je pod kaznenim gonjenjem i to se računa teškim kriminalom. Ali kad šetate ulicama Zagreba i drugih hrvatskih gradova i kad gledate đipove koji koštaju i limuzine po 100 tisuća onda se nitko ne pita koliko je takvih limuzina kupljeno u situacijama u kojima je poslovano po zakonu, stečeno po zakonu, plaćen porez po zakonu. Spomenuli ste zviždače. Malo je to, preslab je to alat. Loše je za društvo ako se samo i isključivo oslanja na hrabrost pojedinca, ukoliko ne postoji sustav. Pravi i ozbiljni kriminal je kriminal na veliko. Nisu to sitni kokošari koji opljačkaju samoposlugu, kladionicu, oni su opasni elementi u društvu i s njima se policija lako i rado obračuna da bi stvorila privid djelovanja. Međutim, pravo pitanje o korupciji koja je vezana sa krupnim i ozbiljnim kriminalom je na potezu, može se naći jedan dobar dio i na potezu primjerice od Tuškanca preko Prekrižja na Pantovčak, pa ja stoga predlažem da se kao alat šefu USKOK-a porezne inspekcije i drugih službi kupe bicikle, foto aparati i bilježnice. Nek' se provozaju na tom potezu, snimu sve vile koje vrijede desetke milijuna eura i neka hrvatskom društvu daju odgovor da li su stečene pošteno, plaćene pošteno ili su bile stečene uz pomoć korupcije. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Baranović, slažem se sa vama. Problem u hrvatskome društvu je veliki kao što ste rekli krupni kriminal. Ne kokošarenje, ne obijanje kioska, toga će uvijek biti, uvijek ima mada su i neke recimo skandinavske zemlje čak i tome doskočile kako smanjiti ili svesti na najmanju moguću mjeru. Kad sam govorio o ribarima tad sam govorio o ribarima, postoji u tim statutima o svim segmentima društva, ondašnjeg društva što se čini prema onima. Bilo je nezamislivo da oni koji vladaju se koriste osim što su već bili privilegirani da ne bi mistificirali srednji vijek. Ali vodilo se računa u svakom segmentu društva, pa i o tome da ribari nemaju pravo povisiti cijenu. Hajmo sad umjesto tih ribara recimo našeg trgovca koji rade sa cijenama što god hoće, koji nam prodaju …/Govornik se ne razumije./… koji nikad nisu kažnjeni, koji ne dopuštaju sindikate, koji vladaju zapravo koji su država u državi. Pa dajte si zamislite kako bi se dubrovački knez danas osjećao kad vidi situaciju u Dubrovniku, što bi na tu situaciju rekao? Kad su oni donosili tako rigorozne zakone, toliko vodili računa da ne bude korupcije, da ne bude mita. Danas se kaže ovako, nema veze to je pravomoćna presuda ja poštujem sud ali građani su me izabrali. Pitanje je percepcije. Jer mi smo ovdje sto puta govorili u Saboru, mi ovdje sa svojim, stranke sa svojim odlukama su legalizirale korupciju. Jednostavno, kad postave čovjeka koji je optužen i koji je presuđen i ti ga kao stranka postaviš da bude bilo što na listi tad si rekao ljudi moji sve je dopušteno samo nemojte da vas uhvate ili da vas osude. Treća replika, poštovani Boro Grubišić. jedne antikorupcijske klime koja je vladala kod nas u srednjem vijeku i navodili pri tome niz gradova i statuta koji su pri tome donošeni. Od toga je onaj korčulanski najdrastičniji. U Kneževu dvoru u Dubrovniku ste naveli, ali i ono što piše dakle kada ulaziš u Knežev dvor zaboravi privatno, brini se isključivo za javno. Da, to je još jedna činjenica ali eto vidite kako danas imamo situaciju u Dubrovniku. No, ono što sam htio reći u svezi korčulanskog glavosijeka da je gospodin Marko Polo otišao u Kinu i vidite iako je Korčula danas naravno teritorij RH u Kini mjera glavosijeka je ostala i danas. I nakon toliko godina kako je Korčula i Marko Polo išli u Aziju putevima čaja itd., ne droge jel' kao što danas idu. Imate i bliži primjer, npr. Republika Srbija koja je tek otpočela pregovore sa EU ona je antikorupcijskom akcijom i oduzimanjem imovine i rasprodajom imovine ono što se kod nas vrlo stidljivo govori i pokušava zamrznuti imovina. Pazite, zamrznuti samo ne oduzeti, ne daj Bože, nego samo zamrznuti, to je Srbija provela jednom akcijom antikorupcijskom bez ikakvih problema. Pa pogledajmo okolo sebe pa mislim da bi mogli, ali čini mi se da baš i nema previše interesa da se to provede tako. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Branko Vukšić. Kolega Grubišić, da, zamislite te komunjare u srednjem vijeku koje su oduzimale imovinu onih koji su se ogriješili o zakone. Danas kažu pa ne možeš privatnu imovinu oduzimati, privatna imovina je svetinja. Naročito ona koja je ukradena, naročito ona koja je zarađena na dilanju droge, naročito ona koja je stečena u pretvorbenom kriminalu. Što smo napravili? Koliko je ljudi osuđeno, a imamo i ustavnu, poustavili smo taj kriminal, odnosno antikriminal. Koliko smo zamrzli imovine? Mi smo jedino što smo zamrzli to je moral. Moral nam je zamrznut i to ne znam na koliko stupnjeva. I ne znam kad će se odmrznuti. Žalosno je to što vidimo po zakonima, po statutima više, gradskim statutima, da smo bili u srednjem vijeku uređeno, moralno društvo, a da danas sve ono što je pošteno, sve ono što ima glavu i rep, sve što je moralno ismijavamo. Hvala i vama. Da, netko je spominjao ovdje Skandinavce i kako su oni doskočili korupciji, najbolje pokazuju Finci u slučaju "PATRIA". Znači, korupcije ima i u Francuskoj i u Finskoj, i u Švedskoj, i u Njemačkoj i u Španjolskoj, Italiji da se ne govori. Međutim, netko je spominjao ove agencije, a ja ću reći kao što se vjerojatno odmah može ukinuti većinu od tih 187 agencija jer mnoge od njih služe za uhljebljivanje pa bi se na taj način moglo uštedjeti par stotina milijuna kuna tako se vjerojatno odmah može ukinuti i ovo Nacionalno vijeće. Što radi ovo Nacionalno vijeće? Nadzire i prati provedbu Strategije suzbijanja korupcije, sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Strategije korupcije, korupcije, analizira izvješća nadležnih tijela, predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe strategije, potiče i usmjerava suradnju Hrvatskog sabora i državnih i drugih tijela itd., itd. I stvarno si čovjek postavlja pitanje što je po tom pitanju napravilo vijeće? Imamo puno mjera. Po onoj valjda puno babica ali kilavo dijete. Ima tu dobrih poruka koje su poslane, nadzor nad radom DORH-a i to je apostrofirano na 1. mjesto. Zatim transparentnost rada lokalne samouprave, pa prava zviždača, pa imovinske kartice sudaca koje oni uporno odbijaju obznaniti, obznaniti, pa sprečavanje korupcije u nogometu. Ne znam tko gleda uopće naš nogomet ali dobro. Kodeks ponašanja javnih službenika itd. Znači, moje je mišljenje da korupcije u Hrvatskoj ima isto ako ne i više nego prije 3 godine, samo što se ta korupcija spustila stepenicu niže. Znači, prije Vlada a sada sa Vlade na javna poduzeća, na lokalnu samoupravu, na komunalne službe. Baš sam jutros čitao čini mi se u "Večernjaku" Hrvatske šume odbile neku ponudu, da ne govorim o poduzećima ili tvrtkama, jer nije bila dobro ili čvrsto uvezena. Bez obzira što je bila jeftinija 6 milijuna kuna ona je odbijena. Osnovni problem u Hrvatskoj jasno nije ovo vijeće, nije ovaj Sabor nego je, po meni, DORH. I dobro je da je prva točka apostrofiran ili prvom točkom Pratim jedan slučaj, mi u Istri to zovemo slučaj avioni kredit Hypo banke 20 milijuna eura kolokvijalno nazvan vazduhoplovac gdje su predmeti svjesno od strane DORH-a gurani u zastaru i što će sutra vjerojatno Hrvatska država morati nadoknaditi oštećenicima štetu od cirka 20 milijuna kuna i nikome ništa, pojedinci dobivaju opomene ili ukore. Zar netko mislim da bi se u Hrvatskoj mogla dogoditi pretvorba i privatizacija, neko je zove povijesnom pljačkom bez DORH-a? Ne bi. Ili namještanje tisuća i tisuća hektara lokalnim dužnosnicima bez kao što je slučaj u Istri, bez DORH-a. Nemoguće, nemoguće, ovo drugo je u Istri gore od pretvorbe. Sada je u tijeku, i prije sam to rekao, dodjela 260 hektara u dolini Raše. Načelnica se hvalila kako se za dodjelu ona izborila, da bi ispalo da se doista izborila ili da se bori da 180 hektara dobiju njihovi ili njeni stranački drugovi. Ma neka dobije čovjek 10, 20 hektara ma nije sporno, ali neka se ne zaobilaze pravila natječaja. Cijele općine su pretvorene, cijele općine su privatizirane. Gore na Bujštini 1300 i nešto hektara je preuzeto od države. Borio sam se protiv toga da se preuzme turističko zemljište, to se zaustavilo ali ovo preuzimanje državnog poljoprivrednog zemljišta za kunu do dvije kune ili dvije i pol kune maksimalno, potom urbanizacija slijedi. Sve to ide uz pomoć DORH-a, e to jasno nije moguće zaustaviti. Mi moramo utjecati na to da se ponašanje DORH-a promijenit, taj njih prokleti timeing za vrijeme ili da kažem njuh, osjećaj što hoće vlast u datom trenutku to je naprosto razarajuće, samorazarajuće po pravosuđe kao takvo, koga hoće vlast, to razara kao i korupcija i zaudara onda na politiku. Nekoga da, nekoga ne, e ne može to tako gospodo u DORH-u. Mislim da ljudi u DORH-u, poglavito glavni ravnatelj kad smo već kod primanja, autonomije pa on bi trebao imati po meni dvostruko veću plaću od predsjednika ili predsjednice države. Zašto? Zašto ne, kao što je ovo recimo sada tražimo da se osigura status pilotima naših kanadera da mogu doći do stana itd. jer ako ovise u tome kako plaćati podstanarske sobice mi ćemo naprosto izgubiti one koji naprosto jamče kako bih rekao sigurnost ove zemlje. Gdje se u pravilu zapošljavaju djeca ljudi iz DORH-a? U lokalnoj samoupravi. I onda što imamo? Imamo politiku "Da ruka ruku mije." Koliko je naših ministara dobilo posao kod recimo vodećih hrvatskih tajkuna od Todorića, pa na dalje. Kad govorimo o DORH-u i Istri pa ljudi koji su tamo bili šefovi na kraju postaju pravni zastupnici lokalne samouprave. U godinu dana obnašajući te poslove za lokalnu samoupravu dobiju onoliko koliko bi dobili kao šefovi DORH-a kroz 20 godina. Pa jasno je da će onda jedriti, doslovne jedriti na jedrilici sa gradonačelnicima, a ne da će im se zamjerati. Ista stvar je sa policijom. Pa ja nisam jedanput govorio za ovom govornicom, pa i znate sami cijeli odjel za borbu protiv droge je pao. Pa ja bih šuti, ali svaki dan mi se javljaju majke, očevi, noneti, none. Puljština je doslovce inficirana, mi govorimo svaki dan o eboli ili ne znam kojim bolestima, o tome ne govorimo. Pao nam je nedavno šef općeg kriminaliteta, valjda ti dečki vide dole koji rade i u policiji tko šmrče, gdje, u kojim kancelarijama pa kažu zašto ne bi i mi malo dilali i došli do dodatne zarade kada niko njih ne dira valjda neće dirati ni nas. I DORH ima različite kriterije. a sam uvjeren da gospodin Bajić ili Cvitan svejedno sve znaju u medijima kako se financira u nekim dijelovima, sve znaju kako se financiraju kroz te PR agencije ali neke diraju neke neće. I zato govorim o tom timeingu i zato govorim o tom osjećaju kako se svidjeti vlasti, da ne kažem o tom njuhu. Čime se oni bave, oni se bave štandovima. Pa majko moja. A to što pedesetak recimo dužnosnika u dva, tri mandata stječe 2,3 milijuna eura što u nekretninama, što u novcu nikomu ništa. Pa mi imamo Zakon o dohotku, u roku od 2 dana može se sve to jednostavno vidjeti tko, što, kako, do čega je naprosto došao. I šta onda imamo da zbog tog nečijeg ne činjenja prostor naprosto stagnira. Pa onda imamo situaciju da po BDP-u što je izgledalo prije 3, 4, 5 godina nemoguće, Primorsko-goranska županije prestiže Županiju Istarsku. Koncesije, mene sad tuži čovjek koji je u Županiji Istarskoj, točnije u Poreču izabran za boljeg ponuditelja u odnosu na jednu veliku rivijeru, gotovo bih rekao najveću turističku tvrtku u RH. Svi se u Poreču smiju, zapravo plaću od smijeha ali on mene normalno tuži. Donira stranici na vlasti 30 tisuća kuna, od mene traži 35 tisuća kuna valjda sa kamatom da si kompenzira ono što je radio. pa neću govoriti o tim avionima, neću govoriti o HYPO banci. Navodno, ja ne znam da li je to istina, tako mi je rečeno da je gospođa Merkel sada kada je naša predsjednica bila u Berlinu pitala pa što gospodo radite sa HYPO bankom? Ne znam da li je to istina, ne znam da li je to istina. To što je predsjednica kao što je prethodnik moj govorio vratila u život gospođu Balenović to apsolutno treba pozdraviti. Gospođa Balenović je tako reći 15 godina u ovoj zemlji bila gladna, 15 godina ju nitko nije želio pomoći. To što je prošla zahvaljujući politici to je za film. To što je predsjednica makla bistu Tita to će objasniti u Istri 30.3. na svečanoj sjednici Skupštine Županije Istarske povodom statuta županije. Korupcija nas je razorila. Tko će ulagati u Hrvatsku, ja kažem da neće ulagati nitko. U Istri se u zadnjih 10 godina nije dogodila niti jedna relevantna investicija ako ne mislimo da je pred 4 godine ili 5 za 80 milijuna eura eura od Hypo banke otkupljena Dragonera, odnosno Barbariga, potom to prodano Rusima a ovi su to prodali nekoj bankrotiranoj talijanskoj tvrtci. Vidimo da su čudni puti gospodnji. Tražiti mito od 500 tisuća eura, ja ne znam da li je istina, ne želim reći ni da je, ni da nije, ali prije ću vjerovati Listu ako je prošao detektor laži nego drugima. 600 tisuća eura prava sitnica. Od koga? Od Marije kapetanke, znaju to ljudi u DORH, znaju oni jako dobro, samo ovi koji su to tražili imali su tu nesreću da su uletjeli na brata Simona Pereza aktualnog izraelskog predsjednika Države. Pa na kraju je i ovaj rekao čekajte gospodo mi tako ne radimo. A od koga su tražili od istarske heroine kojoj je u Drugom svjetskom ratu ili njenoj majci ubijen otac, mati, tri sestre, jedna u 9 mjesecu trudnoće živa spaljena i ubijena su joj dva brata. 200 tisuća eura. Neki traže jučer i kažu mole me, mole me, šuti nemoj o tome govoriti. Vilu za učinjene neke usluge prenamjene, itd., to se otvoreno traži. Ako bi netko i pokušao, onda imate sljedeću situaciju da lokalni dužnosnici teatralno ulaze u DORH, ne na poziv, sami se javljaju, ne znam gdje još vlada takva praksa zato jer oni to hoće. Onda ih se lijepo pretpostavljam ugosti sa kavicom, bajadericom, popriča se o djeci, o poslu, o planovima, pogleda se kako stvari stoje i da budem ciničan zajednički se odredi čovjeka koji će pratiti neki slučaj. 20 i ne znam koliko, 4, 5, 6 golfova. Zašto 26? Pa zato jer je bitan taj utjecaj na investitora kroz jednu formu naprosto urbanizacije. Svaki dan nazovu ljudi, gladni ljudi, bosi ljudi, dekintirani ljudi, ljudi koji su zapošljavali 5, 10, 15 ljudi koji su danas na dnu, ne mogu naprijed, ne mogu nazad. Ljudi bez budućnost, djeca im odlaze, nije bitno kamo, u Kanadu, Australiju, van iz Hrvatske, Italiju. I to ja ne znam kako riješiti. Normalno to se nekada rješavalo revolucijom, to nitko danas ne zazire a danas se mogu neke stvari riješiti možda radom institucija, između ostalog valjda i DORH-om ili jednim drugim institutom izmijenimo Zakon o izborima i da naprosto nametnemo obvezu da svi ljudi moraju ići na izbore. I slažem se sa onim što su moji prethodnici prije govorili gdje si postavljaju pitanje kako je moguće iz pritvora voditi neki grad. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Meni je to jednostavno, dobro, ajde još nije podignuta optužnica, još uvijek nema, ne znam pravomoćne presude itd.. Ali mislim da bi osuđenim osobama, poglavito ako su pravomoćne trebalo zabraniti ne znam kroz neki rok kušnje od jednoga mandata da se kandidiraju za bilo koju funkciju. Ovoga ja mislim da nema nigdje osim u Hrvatskoj, nema toga nigdje ali e sada, zašto ljudi biraju. Ako vi recimo imate u jednoj općini od 2000 duša proračun 30 milijuna, plus 20 ili 30 milijuna kuna imaju komunalne tvrtke koje ovise o vama, to je 50, 60 milijuna kuna. Kroz 10 godina 500 milijuna kuna. Zaposlili ste stotinjak ljudi. Vama još gravitira nekoliko stotina ljudi, pa vi imate sve kupljene a na izbore izlaze 30, 35 ili 40% i normalno vi naprosto ništa ne možete po ovom pitanju učiniti. Ali bez obzira na sve, meni je drago da imamo ovo tijelo, meni je drago da su ovdje zastupnici svih političkih stranaka, znam da ne mogu puno učiniti ali barem ljudima daju priliku da se o tome može progovoriti. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovana Nevenka Bečić. **Bečić, Nevenka (HGS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, vi ste u vašem izlaganju između ostalog spomenuli da mi u cilju suzbijanja korupcije imamo na snazi Zakon o porezu na dohodak. Da, slažem se s vama i bila bih detaljnija pa bih istaknula da imamo članak 63. Zakona o porezu na dohodak koji jasno kaže da se može, porezna uprava, porezno tijelo, može i ima mogućnost da utvrdi nesrazmjer između imovine i primitaka svake fizičke osobe koja živi i koja je državljanin Republike Hrvatske. Dakle postoji mogućnost uz upotrebu i uz naravno veoma kvalitetnu i dobru informatičku podršku što već posjedujemo i što se može upotrijebiti. Dakle da bi se suzbila korupcija potrebna je politička volja jer ukoliko se politički odredbi da se sve što je utvrđeno kao nesrazmjer između primitaka i imovnog stanja ne određenih i odabranih pojedinaca nego svih građana Republike Hrvatske onda bi to rezultiralo ne samo smanjenjem koruptivnog djelovanja u našem društvu nego iskorjenjem istog. Dakle smatram da bi porezna uprava trebala svakog građanina jer to nije veliki posao jednim klikom oni mogu utvrditi između primitaka i imovine, a zakon im dopušta da se to kontrolira od 2005. do danas. Znači suzbijanje korupcije je moguće ali treba imati političku volju za to. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odgovor na repliku Damir Kajin. kada bi postojala politička ii ne znam kakva volja, sve načelnike, gradonačelnike, župane, saborske zastupnike, ministra može se naprosto rendgenski snimiti u roku od 2 dana po županijama bez ikakvog problema. Radi se o 50-ak ljudi, to nije nikakav problem. to nije nikakav problem. To nije kao što vi ističete velik posao. Samo treba postojati politička volja, ali se ne želi učiniti zato jer i onaj koji bi to trebao naložiti vjerojatno isto tako se boji da bi se mogao naći pod tim rendgenom. Ali što se radi? Tjera se male obrtnike, tjera se ove takoreći beskućnike naprosto da moraju i dušu dati da bi mogli uopće poslovati. Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega, vi ste dakle u svom izlaganju istaknuli da znate za primjere da su određeni pravosudni dužnosnici kasnije dobivali posao u biti kod onih koje su trebali kontrolirati. Slažem se s vama da se radi o izuzetno opasnoj situaciji, usporedivo je sa onom kada određeni politički dužnosnici kasnije prelaze recimo kod privatnih subjekata s kojima su sklapali poslove u ime i za račun države. Svakako ako imate saznanja o tome mislim da moramo pokazat da ne trebamo samo pričat nego da moramo i djelovat. Siguran sam da će iz samih redova i Državnog odvjetništva i preko Ministarstva pravosuđa da će bit otvoreni prema tome da se takve situacije u budućnosti spriječe. Uvjeren sam da ćete u tome imati podršku i nas ostalih zastupnika zainteresiranih za tu temu, ali naglašavam sigurno i Ministarstva pravosuđa i ljudi i ljudi iz redova Državnog odvjetništva ali i iz redova sudstva. Sigurno da je to ako nije to kvalitetno regulirano da to će trebat riješit da bi se ovakvi slučajevi izbjegavali koji sigurno predstavljaju vrlo, vrlo veliku opasnost od koruptivnog ponašanja. **Stazić, Nenad (SDP)** Na Nikad nikoga nisam prijavio niti mislim, ali ću govoriti otvoreno i govorim ja posve otvoreno i imenima i prezimenima i o pojavama. I u DORH-u sve oni to znaju, sve oni to znaju, ali ta njihova selektivnost je naprosto već i u pjesmama desetercem opjevana. A zašto neće? Zato jer i oni znaju da mogu imati određene koristi od pojedinih osoba. Kod nekoga u lokalnoj samoupravi, komunalnom poduzeću, državnim službama itd., mogu zaposliti svoju djecu ili će oni sutradan preuzeti imovinsko-pravno vođenje poslova za neku općinu i za neki grad ili za više općina, više gradova, za županiju, pa će u godinu dana naprosto doći u priliku da zarade onoliko novaca koliko bi zaradili da cijeli život naprosto rade na funkcijama koje su plaćene 12, 13 ili 14 tisuća kuna i ponekad ih možda treba čovjek naprosto i razumjeti. Neću reći da se boje, ali onaj osjećaj za tajming, taj njuh koga u datom trenutku vizavi koje političke opcije proganjati to je došlo savršeno do izražaja na ovim hrvatskim prostorima, a negdje naprosto ništa se ne radi. Ma ne želim nikome zlo, ali ne može jedan kriterij bit na djelu ovdje gore u Zagrebu ili u drugim krajevima Hrvatske, a nešto drugo dole u Ja vas uvjeravam da tih 1300 i ne znam koliko hektara od čega je jedna velika većina išla lokalnim dužnosnicima u Istri, ne bi bila moguća bez DORH-a. Imali smo na snazi zakon koji je zabranjivao promjenu ili prenamjenu odnosno prijenos zemljišta, ali usprkos svemu tome ljudi su dobivali klauzule, od koga, od DORH-a, uknjižili su se na 5, 10, 60 ili ne znam koliko hektara i sve ide svojim tokom i nitko im ne može ništa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, ako je istina ovo što govorite o Istri onda se trebamo duboko zamisliti svi zajedno. Ako je istina to što ste rekli o Istri onda se to može nazvati mafijom, spregom između Državnog odvjetništva, lokalne samouprave, javnih poduzeća itd. Ako je to istina. Ako je istina to što ste vi rekli danas u ovom Visokom domu netko treba odgovarati pred ovim Visokim domom, ukoliko je to istina. Drugo, govorili ste o pravomoćnoj presudi i činjenici, vi ste rekli vjerojatno ne postoji nijedan sličan slučaj da se netko sa pravomoćnom presudom kandidira. Pa ja se isto slažem s vama da ne postoji sličan slučaj u Europi, u demokratskim zemljama, međutim HRT se pobrinula da manipulira hrvatsku javnost pa je tako našla slučaj navodno gradonačelnika Bordeuxa. Zašto to kažem navodno? Zato što su izvukli slučaj Alana … koji jest bio gradonačelnik Bordeuxa, međutim čovjek je osuđen 2004. godine kad je bio financijski direktor svoje stranke i osuđen je na uvjetnu kaznu zatvora, ali zbog financijskih malverzacija u stranci i bilo mu je zabranjeno 14 mjeseci obavljanje bilo kakve javne dužnosti. Dakle to nema nikakve dodirne točke sa kandidaturom Andra Vlahušića. Međutim, ovu informaciju je HRT lijepo plasirao tri dana prije izbora, evo vidite ima i u Bordeuxu jedan pravomoćno osuđeni gradonačelnik, ne kazujući zašto. Andro Vlahušić je bio osuđen pravomoćna presuda zbog zlouporabe položaja i ovlasti i upravo gradonačelničkog mjesta. Alan … je svoj probacijski rok prošao, odnosno 14 mjeseci se nije bavio javnom djelatnošću. Dakle apsolutno sigurno ne postoji niti jedan sličan slučaj. I onda se postavlja pitanje koji kriteriji danas vladaju u Hrvatskoj. Pa može se onda … i za gradonačelnika i za sve ostale funkcije. **Stazić, Nenad Ne, ovo što je moguće u Hrvatskoj da se može upravljati gradovima iz pritvora, ja ću još jedanput kazati, ovdje nisu istrage podignute, pardon vode se istrage, nisu optužni prijedlozi dignuti, kamoli optužnica ali to je jednostavno nonsens. A kada imamo pravomoćnu presudu, pa tim ljudima valjda treba zabraniti da barem jedan mandatni ciklus ne mogu sudjelovati u bilo kojoj vrsti kandidiranja. Ja to osobno mislim. Ne ih isključiti iz javnog života ili primjenjivati šerijatsko pravo ili standarde o kojima su kolege govorile, govorim o običajnom pravu iz razdoblja 13, 14 ili 15 st. Ja tvrdim još jedanput, pa kada govorim o ovome šta se zbiva na nekim krajevima da DORH sve to zna. A zašto ja to govorim? Pa zato jer prostor naprosto stagnira, zato jer se stvaraju podjele kakve nisu zabilježene u našoj povijesti. Ljudi koji nisu imali ništa danas financijski postaju stupovi društva. Pa i za govornicom sam rekao, ono što sam ja i činio ovdje u Saboru boreći se protiv preuzimanja turističkog zemljišta, pa to nije radio nitko. I sad bih ja trebao odšutjeti svojim bivšim kolegama koji naprosto sad su došli u situaciju da im nije dovoljno pet ili deset hektara. Sada traže po sto, 180 i više hektara. Pa to u povijesti naprosto tih naših prostora nije bilo zabilježeno. Ali to su razlozi zašto nam Istra stagnira. Tvrdim da u zadnjih pet, šest, sedam godina nije se dogodila niti jedna relevantna investicija, niti će se tako skoro dogoditi. I da nema ovih investicija iz države, proračuna, parafiskalnih fondova, ne da bi nas pretekla samo Primorsko-goranska županije što se tiče bruto-društvenih proizvoda, nego bi bilo zasigurno i puno gore. U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke – reformista govorit će poštovana Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo kolega Vukšić krenuo je od ranog srednjeg vijeka, a ja bih krenula možda od 2000. godine kada je na neki način u zakonodavnom smislu krenula naša malo organiziranija borba protiv korupcije, posebno osnivanjem USKOK-a, jačanjem USKOK-a kroz izmjene i dopune zakona, uvođenjem i radom i donošenjem antikorupcijskih strategija koje su u početku moram priznati bile vrlo formalne. Donosili smo antikorupcijske strategije reda radi, a radili sve ono suprotno njima. Sjetimo se samo jednog premijera koji je rekao, treba po svakoj županiji naći jedan primjer i objesiti ga javno kako bi se vidjelo i uvjerilo javnost da vodimo borbu protiv korupcije. Pa silnih sastanaka svih struktura vlasti kada je trebalo otkrivati tko je hardware, a tko je software u korupcijskim aferama. je to bila velika pompa sa malim rezultatima, dizala se velika buka a trčali su ispod mali miševi. Danas je situacija sasvim drugačija. Puno toga se u organizacijskom smislu krenulo naprijed i ovo Vijeće i ovo izvješće pokazuje koliko je veliki broj mjera danas u primjeni u borbi protiv korupcije. Međutim, kada pogledate statistiku, kada pogledate izvješća relevantnih institucija, međunarodnih institucija koje mjere stupanj korupcije u zemljama, onda se u stvari vidi da broj ovih mjera nije adekvatan percepciji koja se stvara kada je riječ o Hrvatskoj i o stanju korupcije u našoj zemlji. I to je ono što je problem. Dakle, mi možemo imati još ovakvih izvješća, još detaljnijih, još preciznijih, još mjera koje ćemo izmišljati, donositi, primjenjivati ali nema pomaka. Stupanj korupcije evo u 10 godina nije se pomakao ni 10 mjesta, pomakao se 8 mjesta, a trebali smo već 30 mjesta odskočiti s obzirom na brojne mjere koje smo donijeli u našoj zemlji i konačno počeli primjenjivati. Dakle, tu nešto ne štima, nešto nije dobro. Uloženi rad ne odgovara rezultatu i mislim da ovo Vijeće u nekim idućim sjednicama treba se pozabaviti da li ove sve mjere imaju rezultata u stvarnosti i to je naša preporuka kluba da Vijeće o tome počne voditi računa, odnosno da analizira sve ove mjere i da se pokažu konkretni da se pokažu konkretni ima li rezultata, koje mjere imaju rezultata, koje mjere nemaju rezultata. Ja ću samo podsjetiti koliko je bilo potrebno da se uvede Zakon o transparentnosti objavljivanja financijskih izvješća posebno na razini države, a onda i lokalnih zajednica, a onda i poduzeća koja su u vlasništvu države. Trebalo je dugo, dugo, dugo. I sad kada pogledate neka javna poduzeća, kada pogledate i tražite koliko su ugovora donijeli, koliko su ugovora objavili, koliko su javnih nabava proveli onda vidite da ima vrlo malo podataka ili da nema gotovo uopće podataka. Ili možda znate za neke natječaje koji su vođeni, ali ih nigdje nema na stranicama tih javnih poduzeća. I to je problem. Dakle, očito još uvijek postoji mehanizam kako kako izbjeći zakonsku regulativu, kako izbjeći pravilo. Tu je bilo riječi i o statutima hrvatskim, povijesnim statutima koja su puno bolje regulirala neke stvari, odnosno možda nisu bolje regulirala, oštrije su regulirala ali moral je bio na puno zavidnijoj razini i jednostavno civilizacija nas je iskvarila. Ali ću možda se poslužiti izrazom da u ovoj zemlji i na državnoj i na lokalnoj razini ima puno onih koji podsjećaju na likove Super Hika iz Alan Forda koji oduzimaju siromašnima da bi davali bogatima posebno kada je riječ i o donacijama kojih je u odnosu na prijašnje godine manje. Ali kada javna poduzeća daju 35 milijuna donacija nekim udrugama i po tko zna kojim kriterijima, onda očito novaca ima, ona se troše netransparentno i mislim da takve donacije kada je riječ o državnom novcu treba svesti na najmanju moguću mjeru ili ako se nešto donira onda ti kriteriji trebaju biti apsolutno transparentni. Kada imate čelnika tijela koji može do određenog iznosa donirati nešto bez da položi ikome račune onda kada se zbroji takvih čelnika tijela dolazite do iznosa plus/minus beskonačno. Dakle, na kraju bih samo rekla da borba protiv korupcije u Hrvatskoj mora biti vječna vatra. Dakle, stalno mora gorjeti i to puno jače nego što danas gori upravo iz razloga što sve ove mjere koje poduzimamo, o kojima raspravljamo svakih 6 mjeseci nisu pokazale prave rezultate koje bi Hrvatsku izbacile na onu razinu zemalja sa malim malim stupnjem korupcije, poput nekih evo zemalja u EU. Jer podsjećam svaki onaj investitor koji s velikim oprezom ulazi u ovu zemlju analizira sve. Analizira stupanj državne birokracije, efikasnost birokracije, na koji način će moći biti zaštićen u pravnom smislu ali i gleda kakav je stupanj korupcije, posebno u državnim i lokalnim tijelima s obzirom na vjerojatno prepreke koje će imati kada uloži ili krene ulagati svoj novac u ovu zemlju. I zato mislim da jedna kvalitetnija analiza dosadašnjih mjera koje bi ovo vijeće trebalo pripremiti za iduće izvješće bi u svakom smislu pomoglo da i mi kada donosimo i antikorupcijske strategije i brojne zakone imamo jasniju sliku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo, Ingrid Antičević-Marinović. međunarodnom istraživanju a to prenosi i naš Hrvatski transparency international govori o tome kako je Hrvatska i napredovala na toj ljestvici, dakle imamo manje korupcije, međutim Hrvatska još uvijek ima veliku uvezenu korupciju. Svi znamo Hypo, svi znamo što se dogodilo sa MOL-om, međutim malo se u Hrvatskoj spominje afera ja sam to na nekoliko naših sastanaka ne samo ovdje na plenarnoj sjednici kad sam bila u mogućnosti govorila ali odgovora nema. To govori i o tome, u našoj suradnji sa drugim zemljama, i to zemljama EU, govorim o njima, pa čak i jednom Njemačkom. U medijima smo imali prilike čitati upravo kako te afere sežu do stranih državnih dužnosnika koji onda čije vlade ne odgovaraju na traženja naših represivnih tijela. Uza sve one ugovore koje smo potpisali i koje je ovdje oko domaćih stvari bilo itekako vike kad smo jedan drugom neke stvari predbacivali, a bez razloga kolegice i kolege. Usredotočimo se mi na to da smo kao mala zemlja i da ugled možemo stvoriti bez obzira na potpisane sporazume samo ako principijelno I ja mislim da te stvari ne smijemo propustiti tek tako i da to na jednoj političkoj razini treba vidjeti što je s time, zašto se ne udovoljava traženjima naših represivnih tijela kada su drugi stranci i to visoko pozicionirani upleteni, odnosno postoje sumnje. Odgovor na repliku, Vesna Škare-Ožbolt. Bilo je situacija da se našim pravosudnim tijelima na njihova traženja nije odgovaralo. Ali isto tako podsjetit ću i da naša tijela nisu odgovarala na na zahtjeve pravosudnih tijela drugih zemalja. Sjetimo se samo Brodosplita koliko se čekalo na odgovore vezane za tu aferu, upravo od strane naše policije i organa gonjenja. trebamo napraviti, trebamo napraviti jedan iskorak, trebamo se malo više uvezati. Ja ne znam koliko je uopće naših ljudi otišlo na Međunarodnu antikorupcijsku akademiju. Koliko ljudi imamo evo tamo da se obučavaju, povezuju i na neki način uspostavljaju jednu čvrstu novu mrežnu strukturu kada je riječ o borbi protiv korupcije. Ja nemam tih podataka da li smo ikoga poslali na tu akademiju ali nismo vidjeli konkretne rezultate, koji su to rezultati kada je riječ o našim ljudima koji su tamo. Hvala. Druga replika, poštovani Branko Vukšić. rade policije? To sigurno znate čak i više od mene. I kako surađuju s dilerima droge? Tako da svako malo treba pasti neka veća količina droge i onda policija uperi kamere i hvali se vidite mi smo to napravili, a sto puta više droge se prošverca. To su dimne zavjese. Slažem se s vašom tezom da vas podsjeća današnja situacija na strip i Alan Ford i Superhika. Međutim, ulogu Superhika je preuzeo Hrvatski sabor. Zašto? Hrvatski sabor je ozakonio jednu pljačku a ta pljačka se zove ovrhe i na temelju ovrha jedna kasta, vi ste vrlo bliski, ne kažem da vi to radite, se bogati na račun siromašnih. Daje se bogatima da bi se siromašnima uzelo. Dug od 200 do 500 kuna vam naraste do 1000, 1500 do 2000 jer odvjetnička kancelarija koja samo štanca, u jednom piše koje sam ja dobio, imat ćete neugodnosti, prijeti,imat ćete neugodnosti. Pazite, to je čista otvorena prijetnja. Šta ćete napraviti? Bogatima se daje veliko bogatstvo i onda ti za svoje štićenike na sudovima 15 milijuna daju. Zašto? Pa zato što su preuzeli Holding, ovrhe. Mislim mi smo jedno društvo koje, to je samo dimna zavjesa, nište se ne čini, mi tu nešto rovarimo po površini ali korupcije je sve više i više i ona je pametnija ova korupcija, naši su daleko pametniji, sve to rade fino sa ugovorima, sve je legalno, sve je transparentno, sve je po zakonu …/Upadica Stazić: Vrijeme./… pa i ovaj kažem, a to ćemo predložiti, naš klub će predložiti, da toga više ne bude. Poštovani kolega, ja mislim da ni jedna mjera koja se ovdje donosi u Saboru nije dimna zavjesa. Možda ne donosimo najbolje zakone jer dosta smo i mi sami često izolirani od stvarnosti i nismo svjesni kako naša stvarnost, hrvatska stvarnost izgleda. Zato ja bi vam preporučila da ipak malo kada je riječ o ovrhama da ne stvarno jednu krivu sliku, kada dobijete prijedlog za ovrhu onda očito vi dugujete neke novce, morate ih platiti posebno kad je riječ o televizijskoj pretplati a na nju očito aludirate. Morate platiti tih 80 kuna ako gledate televizor. Netko vam tu ovrhu šalje ili će vam poslati Televizija pa će vam se prijetiti ili će vam poslati pravni zastupnik Televizije. Ja nisam za nikakve prijetnje, trebamo napraviti takav sustava da svatko odgovora za svoje obaveze, ali i da ne bude nekakvog nezakonitog velikog bogaćenja na problemima i nevolji ljudi. ako napravimo takav model da možemo osigurati i jamčiti ljudima da neće imati neugodnosti i stvarati stvarati nekakvu dodatnu nepravdu onda smo napravili posao. Međutim, mi to nismo dosada napravili i zato imamo ovakvu anarhiju sa ovrhama, zato imamo ovakve nesreće koje se događaju ljudima da ih se izbacuje iz kuća zbog nekakvih sitnih malih iznosa. Ja ću samo podsjetiti, a ja sam se osobno borila da se ukinu lihvarske kamate. Koliko je ljudi bilo izbačeno iz nekretnina, svi su šutjeli zbog par tisuća kuna iz nekih davnih 93. i 94. godine, koliko ih je prijašnjih godina bilo izbačeno

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Podržavamo naravno ovo izvješće, podražavamo rad vijeća, predsjednika vijeća. Moglo bi se reći da vijeće radi u tišini, neću reći u tmini, ali svakako u tišini. Dakle, nadzire i prati stručno i odgovorno. Što se mojeg mišljenja tiče mislim da bi čak moglo biti i vidljivije i više javno i poticati na akciju i možda reagirati češće ali ovaj stil i vođenja vijeća i rada vijeća mislim da je našao zapravo najbolju mjeru da obavlja svoje zadaće u skladu sa zakonom, u skladu sa propisima, u skladu s Ustavom i da kao što je i rečeno nadzire i da prati. Što se tiče pojavnosti, naravno neću analizirati samo izvješće osim nekoliko zaključnih prijedloga koje podržavam jer je ono standardno, međutim naravno ovo je prilika da govorimo o toj pojavnosti korupcije kao najgoreg kriminala slažem se sa svima onima koji tvrde da mi puno radimo ali male rezultate imamo. I u pojavnom i u svakom drugom smislu imamo odlične zakone, imamo odličan set zakona od biranja zastupnika, dužnosnika, sprječavanja financiranja političkih stranka, kampanja i naravno oduzimanja imovine u konačnici kao najvažnije poruke onima koji kradu i koji rade za sebe ali situacija u društvu je i dalje zapravo bih rekla loša jer prave i stvarne osude, stvarne istinske osude zapravo nema. Nema javnog zanimanja od novinarskih do političkih u širokom rasponu gdje nema primjera ljudi koji su ili pod istragama, ili su podignute optužnice, ili im se sudi, ili su već izrečene presude dakle nema. I to je, i to naravno u onim elitnim zanimanjima onih koji bi na najbolji način morali predstavljati društvo i koji bi trebali biti ono kako se kaže krema hrvatskoga društva. Nogometni dužnosnici osuđeni ali ih se odmah ponovo bira jednako tako i različiti donatori koji su čak neki i priznali neka djela koja su naravno kaznena djela ali su rado viđeni gosti, oni koji su koristili i državne resurse na različite načine apsolutno vrlo vrlo često i bez javne osude, pa evo sindikalni dužnosnici koji se unatoč optužnicama ponovno biraju itd. i tako redom. Naravno o imenima neću govoriti jer ovo nije sudnica ovo je sabornica. Ono što se meni čini vrlo znakovitim i jako zabrinjavajućim u zadnje vrijeme osobito. Kada pogledate, evo u zadnja 3, 4, 5, 6 mjeseci, uglavnom, uglavnom gotovo svaka istraga koju pokrene državno odvjetništvo, odnosno koje pokrene USKOK se proglašava političkim progonom na ovaj ili onaj način. Dakle uglavnom se o tome govori kao o političkom progonu. I mene jako čudi zašto Državno odvjetništvo, zašto USKOK češće i vrlo jasno i precizno ne reagiraju, ne reagiraju javno, ne demantiraju one koji naravno ovisi o kojoj se skupini radi, uglavnom političkim skupinama koji svoje pod navodnicima brane i štite a one tuđe naravno razapinju gdje god je to moguće. I to prozivanje za politički progon jest vrlo opasno. Državno odvjetništvo bi na to trebalo reagirati i reći jasno i glasno da ne radi se o političkom progonu. Zašto se ne radi, to obrazložiti. Ja sam uvjerena da Državno odvjetništvo radi u skladu sa zakonima i sa Ustavom i da USKOK radi u skladu sa zakonima i sa Ustavom a kada iz politike na različitim razinama dolaze procjene da se radi o politički strukturiranim aktivnostima a ne zakonski, ne nezakonito strukturiranim aktivnostima onda je to vrlo loša poruka. I to naravno ohrabruje sve one koji ne misle ni na koji način osuditi korupciju odnosno kriminal. Pa tako naravno imamo, neću o tome danas govoriti jer sam o tome govorila nebrojeno puta izbore, lokalne izbore gdje evo i oni sa istragama i optužnicama i sa presudama raznim dobivaju i prolaze glatko. To mi se čini zapravo najvećim problemom i dapače mnogi ljudi koji su se našli u takvoj situaciji su i dalje vrlo, vrlo ugledni građani i građanke Republike Hrvatske. Slažem se sa zaključnim rečenicama gospodine predsjedniče Vijeća da samo vidljivi rezultati a to su pravomoćne sudske presude i oduzimanje protupravno stečene imovine zapravo dovode do onoga što želimo a to je smanjenje negativne percepcije javnosti među ostalim. Ali ni to kao što vidimo iz svakodnevne hrvatske javnosti ni pravomoćne sudske presude zapravo u nekim slučajevima nemaju nikakvog odjeka u javnosti i nemaju smanjenje te percepcije u javnosti koja bi trebala prva, nakon nakon slažem se pravomoćnih presuda donositi osude jer dakako da treba poštivati presumpciju nevinosti i svatko je zaista kako Ustav Republike Republike Hrvatske kaže nevin dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže. I u tom smislu mislim da Hrvatski sabor može bez da se to kvalificira kao uplitanje u rad neovisnih tijela konstatirati da kada se radi o istragama u koruptivnim slučajevima te istrage moraju biti brže i moraju brže završiti ili podizanjem optužnica ili ili odustajanjem od progona. To bi isto bilo nešto važno zato što se sve to valja u jednom istom kolopletu i više se zaista ne zna tko radi zakonito, tko radi protuzakonito. U tom smislu mi naravno trebamo mijenjati i neke neke zakone. Što se tiče politike, dakako već sam spomenula tu je na djelu onaj poznati trend svoje ćemo koliko je god moguće štititi, tuđe ćemo pribijati koliko je god moguće, kako je moguće i gdje god je to moguće najžešće i najtvrđim sredstvima. Evo za kraj, potpora i bilo bi dobro da smo mogli, naravno takva je praksa u radu Vijeća da smo zapravo mogli danas raspravljati o izvješću Vijeća, rada Vijeća za cijelu 2014. godinu ali i ovo je s obzirom na ritam, naravno radi se zapravo o godini dana. Međutim, u tih zadnjih 6 mjeseci 2014. godine puno se toga dogodilo tako da predlažem da u budućnosti imamo zapravo kalendarsku godinu kao predložak za Izvješće o radu Nacionalnog vijeća kojemu dakako dajemo potporu. Hvala lijepa.

su učinili neki prekršaj, koji su financijski prekršaj učinili da govore kako ih se politički proganja. I to je jedna poštapalica, međutim, slažem se i s vama da bi trebalo i Državno odvjetništvo reagirati na takve pojave. Druga stvar kada građani izaberu osoba koja je ili pod istragom, ili koja je osuđena to samo dovoljno govori koliko vjeruju sudovima i govore o moralnosti društva. To su te dvije stvari. A prije kada sam govorio o ovrhama, nisam govorio o tome da ne treba plaćati ono što treba plaćati, znači ili tv pretplatu ili telefonski račun. Govorio sam o tome da ako ste 100 kuna dugovali ako vam 7 godina nitko nije poslao niti jednu opomenu i ako su kamate, s kamatama dug narastao 600 kuna i ako je na to odvjetnik stavio 1200 kuna, to je onda 1800 kuna, to je ozakonjena pljačka. To je čista pljačka. To je ono kao razbojništvo, drumsko razbojništvo, mi smo ovdje to ozakonili. Ja o tome govorim. Vjerojatno kao što je rekla kolegica Vesna Škare-Ožbolt s dobrom vjerom. A druga stvar koja, građanima recimo u gradu Zagrebu, prije je Holding slao opomene uz minimalne troškove nekoliko kuna i ljudi su plaćali ništa nije manja naplata danas. Ti poslovi su sada prepušteni odvjetničkim kancelarijama da se bogate na račun siromašnih građana. To i dalje, razgovarao sam s ljudima koji su to radili prije može Holding raditi u gradu Zagrebu. Zašto to ne radi? Pa zato što se onda ne bi neki odvjetnički uredi obogatili. To je, ja sam govorio o tome a ne da ne treba plaćati. Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. Kolegice i kolege, ja vas molim za malo mira da možemo omogućiti kolegama koji govore da se čuju. Hvala. Da, kolegama koji govore da govore. Oko političkog progona, dakle moraju se tu stvari raščistiti, to mi se čini jako važnim Rade li institucije poput Državnog odvjetništva i USKOK-a slobodno ili neslobodno, je li pritišće netko iz izvršne vlasti ili možda iz neke druge vlasti, zakonodavne. To moramo znati. Ako se radi o pritisku i to bismo morali znati, ako se ne radi o pritisku, političkome pritisku onda ta hajka mora prestati pritisak na Državno odvjetništvo i na USKOK kad se kaže radi se o …. To je pritisak, a naravno najviše pritišću političari koji daju izjave i intervjue. Evo radi se ponovo o političkom progonu, znači tu treba raščistiti kao i u radu sudova, jesu li sudovi i suci pod pritiskom ili ne i zbog toga ja mislim da suci bi morali jako paziti kakva stajališta iznose u javnosti, izvan sudnice. Što se tiče ovrha, ja se tu slažem s vama, elemente pljačke treba ukloniti, ali se slažem i sa kolegicom Škare-Ožbolt, sve ono što se mora platiti moramo platiti.